Благодаря Ви,

предложението на господин Петков

режим на гласуване.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

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Уважаеми господин вносител